моля за регистрация.

Има кворум. Откривам заседанието. Заповядайте за процедура. Преди това използвам момента, за да честитя празника на всички дами! Бъдете винаги усмихнати и лъчезарни и много обичани!

Господин Чолаков, тъй като е парламентарен контрол, той така или иначе се излъчва по БНТ 2, така че единствено предложението на господин Петров е да качим нивото – на БНТ 1, така да се каже.

блицконтрол. 2. Парламентарен контрол по чл. 91 – 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание." На първо място ще Ви изчета следните съобщения:

- Решение № 108 от 2022 г. за разрешаване участието на формирование от Въоръжените сили на Република България в състав от военнослужещи с необходимата бойна и спомагателна техника в операция по усилване на отбранителния потенциал на НАТО за защита на териториалната цялост на страните – членки на Алианса.

Министърът на отбраната на Република България в изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили уведомява Народното събрание, че със свои заповеди е разрешил преминаването през въздушното пространство на Република България с невоенен характер на самолети с техните екипажи от Издадената заповед е в рамките на компетентността на министъра на отбраната, касаеща преценка на военните параметри на преминаването с оглед отбраната на страната. По въпросите относно експортния контрол и съответствието с международните санкционни режими, задължителни за Република България, разрешенията за прелитане във въздушното пространство на страната следва да се предоставят на заинтересованите държави след положително становище от компетентните в тези области държавни органи

От Сметната палата в Народното събрание е постъпила Актуализирана програма за одитната дейност на Сметната палата за 2022 г. Програмата е внесена с писмо, вх. № 47-224-00-5, от председателя на Сметната палата. Материалът е предоставен на Комисията по бюджет и финанси и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. В Народното събрание са постъпили Отчет на председателя на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките относно изпълнението на функциите му по Закона за банковата несъстоятелност за периода 21 януари 2022 г. – 20 февруари 2022 г. и Протокол № 7 от заседание на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на проведено на 23 февруари 2022 г., на което Отчетът е разгледан и обсъден. С писмо на председателя на Народното събрание Отчетът и Протоколът са изпратени на Комисията по бюджет и финанси. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Благодаря, господин Ганев. уведомление от министър-председателя Кирил Петков, че поради неотложни причини, свързани със спешен конферентен разговор, организиран от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен днес, на 8 март 2022 г. от 10,30 ч., заедно с други европейски лидери и на основание чл. 104, ал. 3 от ПОДНС, с ни уведомява, че ще може да присъства на парламентарния контрол единствено във времевия интервал от 9,00 ч. до 10,20 ч. ч. Също така е постъпило уведомление от заместник министър-председателя по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев, че поради неотложни ангажименти моли да не бъде включван в блицконтрола

Не може по време на блицконтрола декларация. По чл. 104 е така, господин Биков – да. За процедура ли, госпожо Ангелкова? Само секунда! С оглед постъпилото уведомление от министър-председателя ще помоля първо да изчерпим въпросите към него, за да не останат незададени въпроси към министър-председателя, и след това ще

Господин Председател, дами и господа народни представители, господин Премиер, госпожи и господа вицепремиери! Аз за пореден път взимам процедура по отношение на въпросите, които задаваме в парламентарния контрол, и обръщам внимание, че министърът на транспорта Николай Събев не е отговорил на четири мои въпроса от 14 февруари – 7-дневният срок отдавна е изтекъл, а той е длъжен да отговори в този срок, освен ако няма обективни причини, за които аз не съм уведомена. Виждам, че на въпросите от господин Мирчев, подадени след моя, е отговорено; виждам, че на колегата Балачев също не е отговорено. Е ли това някакъв бойкот да не се отговаря на опозицията, или избирателно да се отговаря само на въпроси, които се задават и са в интерес на министъра на транспорта Николай Събев? Наистина не разбирам, но смятам, че е важно въпросите, които съм задала и са свързани с осъществения полет по линията Скопие – София, господин Премиер, Вие така много сериозно рекламирахте осъществяването на този полет като един от ключовите в рамките на Вашата политика, която водите с Република Северна Македония, и смятам, че за българските граждани е важно да знаят

българските граждани, както и политиката по отношение на строителството на тунели и мостове, както самият министър е заявил. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, госпожо Ангелкова – както казах, ще говоря с министъра на транспорта Николай Събев. Наясно съм с Вашия казус. Не мисля, че е отношение към опозицията. Сама казахте, че на въпросите на господин Балачев е

Не, няма да има въпрос. Любен Дилов има въпрос от името на ГЕРБ-СДС. Заповядайте. Благодаря Ви, господин Председателю. Първо да честитя празника на по-добрата част от българското човечество! Убеден съм, че ако светът се управляваше от жени, нямаше да има войни, а само по-нервни преговори на всеки 28 дни.

народни поговорки, причинили много мъка на българите. Едната е, че преклонена главица – остра сабя не сече, а другата е, че никой не е по-висок от хляба.

заявена от Вас лично в няколко медийни изяви с намерението да закупите голямо количество – на някои места се споменава 1,5 млн. тона пшеница. Не става ясно на какви цени, през борсата ли ще купувате? В същото време зърнопроизводителите твърдят, че по негласен начин се спира тяхната нормална търговска дейност през борсите – явно във връзка с намерението на правителството да осигури някакъв резерв. Много Ви моля да внесете категорична яснота по темата, за да настъпи едно спокойствие и у зърнопроизводителите, а и у потребителите, които в крайна сметка са най-важни. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! И аз искам да честитя: Честит 8-и март на всички дами в залата! Сега отговорът на Вашия въпрос. Да, продоволствието на България е голям приоритет на българското правителството. Както видяхме всички, имаше опасност от няколко инцидента в Украйна, включително и със запалване на сграда в техния АЕЦ. Ние тогава решихме, че е много важно – да, беше административна сграда, нямаше опасност за радиация, но ние тогава решихме, че не можем да поемаме риск във връзка с количеството зърно, което България има. Какво би станало, ако имаме такъв инцидент и загубим потенциална реколта? Всички знаем в далечното минало Чернобил, историите – не искаме да влизаме въобще в такъв риск, затова решихме, че ще купим количество за България, да има до следващата реколта 2023 г. Това означава, че България ще има резерв близо 1,5 млн. тона, така че да можем да сме готови във всякаква ситуация да осигурим продоволствието на държавата. От тази гледна точка българското правителство купува тази седмица и ще набавя тези количества, за да сме сигурни, че тези количества са налични. Да, купуваме го по пазарни цени и ще бъде съхранено в складовете на Държавния резерв. Така че нещата абсолютно по най-прозрачен начин ги правим, за да сме сигурни, че българското българското население е обезпечено откъм зърно. Това, което Вие споделихте, че имало затруднение с износа и така нататък, мога да Ви уверя, че и вчера кораби напускаха българското пристанище като част от отворения пазар и търговията със зърно, но мога също и да гарантирам на българските граждани, че независимо какво, българският хляб ще бъде осигурен до 2023 г. Благодаря Ви. Благодаря, господин Премиер. Господин Дилов, желаете ли реплика? Добре, заповядайте да направите репликата, няма проблем.

ще отговорите ли? Заповядайте. По отношение на цената напомням, че подробни числови данни не подлежат на разглеждане в блицконтрола.

Това, което Вие казвате, Агенция „Митници“ си прави своите стандартни проверки, няма нищо извънредно и ако всички проверки минават

искам да честитя празника на всички български жени, разбира се, на жените по света и на колежките в залата, и на вицепремиерките също. Пожелавам Ви да сте здрави, много да сте обичани и много да обичате, защото най-много, на което е способно едно човешко същество, е любов! Уважаеми господин Премиер, да си продължим диалога с Вас. Дължите ми извинение, за протокола го казвам, за предния спор, защото аз се оказах прав. Това, което съм казал, Вие сте го чули грешно, а аз Ви показах и стенограмата, но да не превръщаме сега контрола във взаимни извинения. Приемам, че може да не сте чули – добре, но видяхте в протокола, че е така, както аз казах. Сега за този контрол, за който говоря в момента, аз Ви попитах за сигналите, които отправихте към главния прокурор, които са 19 според Вас, и сте връчили за 20-ия. Аз Ви помолих да връчите сигнал и за 21-вия тогава Вие ми отговорихте така: „Искам да Ви помоля, ако имате ясни сигнали за което и да е лице, включително Иво Прокопиев, ще се радвам да ми ги предадете и наистина Ви казвам, оттук нататък всички са под един аршин. България е държава, в която ще следваме законодателството и всички ще бъдем под един аршин.“ Тук е имало ръкопляскания от групата на И сега за единия аршин аз си изпълнявам обещанието и нашата парламентарна група – ето това там са сигналите, които сме събрали от антикорупционната търсачка „Гугъл“ те касаят лицето Иво Прокопиев, който, както знаят всички, е медиен монополист, олигарх, енергиен олигарх.

Моят въпрос е свързан с този и с другите сигнали, и въобще с антикорупционната политика на правителството с нулевата толерантност към корупцията. (Председателят дава сигнал, като прилагате антикорупционната политика на правителството, ще се съобразите ли със законодателните инициативи на „Движение за права и свободи“, които подпомагат тази политика, за една от които Вие ни обещахте, че групата на мнозинството ще подкрепи, а това беше за „златните паспорти“, за пълната ревизия на всеки един от тези случаи? Ние сме внесли предложение за второ четене, макар че нашият законопроект не беше приет на първо четене, въпреки Вашето обещание, защото вчера Европейската комисия внесе доклад за тези паспорти, ние го имаме и там наистина се настоява за такава ревизия, освен всички други многобройни инициативи. Имаме и други такива законодателни инициативи. Та въпросът ми е – ще се опрете ли на всички и ще изпълните ли обещанието си по отношение на този сигнал, по отношение на другите сигнали и по отношение проверка на „златните паспорти“, включително и

Благодаря за подадения сигнал. Няма да има сигнал, който ще бъде игнориран, по никакъв начин, от българското правителство. Единственото, за което аз се чудя, е защо този сигнал не отива директно в прокуратурата?

За „златните паспорти“ аз съм сигурен, че от управляващата коалиция са внесли законопроект по темата, така че този проблем трябва да е решен. Аз лично също съм дал обещание, че този вид схема ще бъде прекратена и България вече няма да бъде асоциирана с такива „златни паспорти“. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Премиер. Заповядайте за реплика.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Премиер, дами и господа вицепремиери, уважаеми колеги! Подаваме сигнала към Вас по две причини. Първо, за доверието в българската прокуратура – ДПС има доверие във всички институции, включително и в Министерския съвет, и в прокуратурата. По отношение на лицето Иво Прокопиев нямаме доверие в прокуратурата, защото подозираме, че има опънат чадър над него години наред, включително в последните 2 Оправдателната му присъда на втора инстанция не беше протестирана от прокуратурата на следваща инстанция, което не е практика на българската прокуратура. Тя трябва да отговори и аз тогава Ви запитах – ще запитате ли българската прокуратура защо не е протестирала оправдателната присъда? Има всички основания за това, ако трябва да ѝ се дадат нови обстоятелства, могат да се дадат и нови обстоятелства. А има и много данни назад във времето, когато подозираме, че прокуратурата е опъвала чадър над това лице. Това е първата причина. Втората причина да подаваме сигнала през Вас е, че институциите, които разследват данните, все пак са под Ваш контрол и е добре Вие да го упражните, и аз съм убеден, че ще го направите да упражните по-сериозен натиск и контрол, а както чухме, Вие казахте, че чакате арести и така нататък. Добре би било наистина под един доста по-строг контрол да бъдат изследвани тези данни. Това, което ние Ви предаваме, е публична информация – така, както Вие казахте, че е публична информация това, което дадохте за 19-те лица, за които има публична информация, че може би има данни за корупция. Ние по същия начин постъпваме, както и тогава. Искам да Ви уверя, че подхождаме с доверие към Вас и сме убедени, че Вие ще задвижите тези процедури както трябва, защото иначе не е нулева толерантност, а ще стане нещо по-малко, нещо, да кажем, което изключва определени лица. Убеден съм, че няма да е така. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря. Желаете ли дуплика? Заповядайте.

благодаря Ви. Дефиницията за работеща прокуратура за мен е да няма никой, който тази прокуратура да не може да разследва. Ако има дори един човек, над който има чадър, както Вие току-що казахте, означава, че нямаме работеща прокуратура. Така че се радвам, че и Вие стигате до мнението, че в България няма работеща прокуратура под ръководството на този главен прокурор. Защото не може да имаме доверие в институциите и едновременно с това да има чадър върху някого.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Министър-председател, дами и господа министри, уважаеми колеги! Честит празник на всички нежни същества в България и по света! Господин Министър-председател, въпросът ми е към Вас: с оглед на изключително тежката ситуация в Украйна и отношението на Русия към България има ли нарушения в доставките на газ и петрол за България и какви мерки сте предприели и разгледани ли са различни сценарии откъде България би могла да получи алтернативни доставки, в случай че Русия реши да прекрати доставките за България? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Василева. Заповядайте, господин Петков. Благодаря за въпроса. Това е много важен въпрос и министърът на енергетиката работи ежедневно, за да сме сигурни, че имаме различни алтернативи. Първото нещо, което искам да кажа, е, че проведохме много срещи с компанията „Лукойл“, включително и вчера, за да сме сигурни, че те имат алтернативна доставка на суров петрол, който не е руски. Едновременно с това те гарантират до този момент, че имат и план „Б“, ако се спре подаването на руски петрол, но до този до този момент танкерите се разтоварват, няма нарушени доставки, така че всъщност засега нещата изглеждат под контрол и ние сме в ежедневна комуникация това да продължи така. Във връзка с газа министърът на енергетиката договаря различни количества през Гърция. Имаме план както и ако се наложи, следим възможността за ограничаване и дерогация за експорта на електричество при екстремални ситуации, така че искам да уверя българските граждани, че няма риск за доставките на петрол и не трябва да се предизвикват паники. Въпреки че „Лукойл“ е руска компания, акционерите са до голяма степен от Руската федерация, самата тя е собственост на швейцарска компания, така че не влиза под директните санкции, и едновременно с това те са готови да купуват и да преработват и неруски петрол, благодаря за въпроса, този е важен въпрос. Нека всички да се успокоят, че в момента няма нарушени доставки и рискът не е голям, както всички се опитаха да го казват по социалните мрежи. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря. Желаете ли реплика? Не. Господин Димитров, Вие също към премиера – заповядайте. вицепремиери! Създаде се сериозно напрежение с цените на пазара на горива, тоест нас ни вълнува, разбира се, първо, да са гарантирани доставките, но второ, какви са цените. И господин Премиер, много хора зададоха въпроса: при положение че руският тип петрол „Урал“ се търгува със сериозна отстъпка, на какво се дължи повишението на цените в България? Няма икономическа причина. Да, ние не можем да влияем на международните фактори, но трябва да контролираме българските такива, и Вие, господин Премиер, правилно поискахте от КЗК да провери какво се случва. И знаете ли, през годините – не знам вече колко пъти, може би десетина пъти те започват едни проверки, но аз не съм видял да довършат такава проверка докрай. Сега ще Ви кажа нашия анализ – на „Демократична България“, който направихме тези дни за последните три години. Когато цената на петрола расте, цените на горивата с коефициент 0,96 на корелация се увеличават също. Забележете обаче, когато цената на петрола спада, цените на горивата спадат много по-бавно с лаг във времето, което означава, че има място за по-силен регулатор на пазара на горива в България, има място за решаване на проблемите с конкуренцията, които имаме вътре в страната. Защото цените на горивата, уважаеми колеги, ще бъдат едни от големите въпроси, които касаят перспективите за растеж на различни страни заради високите цени на горивата, така че е време ние на ниво България да направим каквото можем. Утре ще изслушваме КЗК на Икономическа комисия, но това ми се струва недостатъчно. Важно е на ниво правителство да бъдат взети мерки и да се направи следният анализ: как може да подобрим конкуренцията? Ако проблемът е вносът на горива, да бъдат махнати тези проблеми. Да, Държавната петролна компания трябва да бъде закрита, в смисъл че държавни бензиностанции не трябват. В България има най-много бензиностанции на глава от населението в Европейския съюз – не в това е проблемът. Обаче,

Абсолютно сте прав. Всъщност петролът, който е доставен до „Лукойл“, 60% е от „Урал“.

Техният отговор до този момент е, че цената е образувана от швейцарската им компания „Литаско“. Ние помолихме още в днешния ден да ни информират как „Литаско“ ценообразува, за да намерим начин да имаме по-плавно покачване на базата на световните пазари. Също така Вие сте прав – има един период от седем дни между това, което се преработва, и това, което се продава. Ние също насърчихме „Лукойл“ да може поне дори и тези кратки периоди да се използват, а не тяхната цена на едро да флуктуира абсолютно с пазара в този момент, и то не на уралския петрол, така че те заявиха готовност да обсъдим този факт и в днешния ден. Не можем да направим нещо срещу световните пазари, но ще се опитаме да използваме този микс между „Урал“ и не- „Урал“, така че да имаме възможност поне тези покачвания да са по-плавни. Благодаря Ви. Благодаря, господин Петков. Желаете ли реплика, господин Димитров? Не. От името на ВЪЗРАЖДАНЕ има ли въпрос към премиера? Заповядайте, господин Костадинов. господин Министър-председател! Аз щях да питам за наличието на българско оръжие и на български боеприпаси в Украйна, за да ми кажете какво знаете по въпроса, но включително и вчера получихме информация за износ на 2 март на бронежилетки и каски – 20 тона, от Костинброд, които вече са в Лвов, в Западна Украйна.

и той е много простичък. Миналата седмица бях в Украйна и на 4 март имах разговор с кмета на Болград и с председателя на Областния съвет на Болградската община. Оказа се, че там никой не знае, че в България има взето решение за предоставяне на хуманитарна помощ за българите, бяха доста изненадани. Това, което говорихме тогава, беше да се изпрати едно писмо, с което те да кажат какво точно искат, защото магазините в района са празни, аптеките са изпразнени, хаосът е пълен, анархията – още пò. Това писмо беше изпратено на 4-ти,

Въпросът ми към Вас е: тъй като ние взехме решението тук абсолютно единодушно, нямаше един, който да беше против или въздържал се, за това да окажем хуманитарна помощ на нашите сънародници в Украйна, подчертавам дебело, защо все още нищо не е направено в тази посока? Смятате ли въобще нещо да направите? Писмото вече е при Вас, и не само при Вас, разбира се, за информация и до всяка една от парламентарните групи. Как и по какъв начин ще осигурите точно пристигането на тази помощ при българите в Украйна, защото има голяма опасност тази помощ да попадне в

украинската държава, която в момента се намира в изключително тежко положение, а директно с нашите сънародници там? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря и аз. Заповядайте, господин Петков. Предоставяне на помощ към украинските граждани, включително тези от българското малцинство, е приоритет за българската държава. Както Вие вече знаете, осем камиона заминаха за Украйна и това вече е факт. Министерски съвет – на миналия Министерски съвет, взехме решение за отпускане от държавния резерв на медикаменти и друга хуманитарна помощ на стойност 1,4 милиона, така че и това решение беше взето. Министърът на транспорта координира самия превоз. Ако имате някакви допълнителни данни

Благодаря, господин Председател. Господин Министър-председател, аз имам чувството, че ние с Вас говорим на различни езици. Говорих за българите в Украйна, Вие ми говорите за изпратени осем камиона… И ние сме изпратили, пътуват в момента, но за българите в Украйна. Казвате: „Ако имам данни.“ Ето, погледнете писмото. (Показва.) Отгоре пише: „До председателя на Министерския съвет на Република България Кирил Петков“,

Естествено е, че трябва да помогнем и на хора, които са в нужда, защото в крайна сметка Украйна е близка до нас държава, само че преди всичко трябва да бъдем в този конкретен случай национално егоистични и да помислим и за нашите сънародници там. Въпросът ми беше за българите в Болград, Болградски район, в Арциз, в Татарбунар, въобще в цяла Бесарабия, Одеска област – за тях ми беше въпросът. Ето Ви го писмото, прочетете си го (показва) и направете необходимото тази помощ да тръгне днес, защото ние се организираме като организация, хора самостоятелно се организират и изпращат самосиндикално пари, има нужда и българският район Тараклия в Молдова от помощ, защото в момента на територията му се намират хиляди бежанци. Аз бях там там и видях на място за какво става въпрос. Те нямат пари да ги посрещнат и изчерпват собствените си хранителни запаси, включително и българите в Молдова сега в момента имат нужда от помощ. Аз през цялото време Ви говоря за българи, Вие ми говорите: „Изпратихме осем камиона.“ Нека да помогнем първо на нашите сънародници, да помогнем след това и на другите. Дуплика ще има ли, или не? Както прецените, господин Премиер. Да, наистина е приоритет, както казах, и не говорим на два различни езика само да Ви кажа. Говорим на един език, че трябва да се помогне на тези хора с всичко, което можем. И това, че Вие го правите от Вашата организация, браво! Това трябва така да продължи. Правителството ще прави своята работа, но искам ясно да заявя, че една майка с дете, която е с украински паспорт, дали е от българско малцинство, или е чиста украинка и е в истинска нужда за изхранването примерно на това дете, българското правителство няма да направи разлика, защото в момента ние помагаме на тези хора с каквото можем. Но да, за българското малцинство ние сме отворили специално възможността и за комуникация, ако могат те да дойдат в България, ще ги приветстваме. Направили сме цялата организация вече от границата, през хотелите, през настаняването, така че, уверявам Ви, това е огромен приоритет. Ако Вие сте решили да се фокусирате върху една специфична група – българското малцинство, моля Ви, продължавайте. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА

Благодаря Ви, господин Председател. преди седмица научихме, че правителството е действало светкавично, когато имаше пряка опасност за българските граждани в Украйна, и заедно с партньорите ни сте извели 190 души от страната до България. Тъй като в такива моменти е добре да се чуват и малко добри новини, моля да ни разкажете с малко повече детайли за евакуацията на тези български граждани от Украйна. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Анастасов. Господин Петков, заповядайте.

Този въпрос е много важен, за да отчетем и ролята на българските служби. Това, което имахме като проблем, е, че нямаше отворен зелен коридор от българското посолство, което координираше 190 човека към Бяла черква, което беше южният коридор. Изкарвайки хората на юг, ние имахме четири автобуса, които стояха там през нощта, но никой не смееше да ги вкара. И тук трябва да поздравя генерал Венев, който успя да организира – в три часа през нощта бяхме заедно на телефона, три часа през нощта успяхме да намерим коридор и човек, който да се наеме да координира с украинската полиция и с военнослужещите. В три часа през нощта тръгнаха автобусите, разделени един от друг, за да не се помисли, че е военен конвой, и бяха прекарани до сутринта до посолството, където посолството вече имаше пълна организация да качи да качи гражданите на България, които се бяха обявили. Напълнихме автобусите с хората и пак към Бяла черква – разделени, успяхме да изкараме тези български граждани няколко часа, преди този зелен коридор да бъде затворен. Това беше една много добра демонстрация, че българските служби могат да работят, ефективни са, и когато има желание и координация с цялото правителство, се случват такива неща, че бяха единствените четири автобуса в този ден, които бяха изкарани от Киев. Благодаря. Благодаря, господин Петков. Заповядайте за реплика. Господин Премиер, благодаря Ви за отговора. Преди седмица споменахте, че за 10 секунди сте взели решение, но нека сега да се опитаме да разберем какво точно решение. От наш приятел, между тези 160 души евакуирани – не 190, знаем, че операцията е била доста сложна. Слава богу е протекла гладко – тридесет и шест часа пътуване за възрастни хора, деца, имало е дори и баби. Всичко върви наред, според ситуацията, до българската граница. Оттам започват и проблемите, по-конкретно липсата на каквато и да е организация. Там на нашата граница евакуираните са държани няколко часа, нямало е осигурен зелен коридор – вътре в България говоря, нямало е медицински преглед. Правени са ковид тестове на всички на място, което е отнело доста време – нещо, което можеше да се направи и по-късно по законовия ред. След това хората са оставени за настаняване на институции, които нямат пряка отговорност за това. Между другото, имаме информация, че това в момента се случва и с бежанците – биват оставени на кметовете и те оттам нататък на база на някакви обещания и техните добри отношения с местните хотелиери някак си се справят. Та въпросът ми е към Вас като премиер. Каква организация направихте между Външно министерство, МВР – в частност „Миграция“ и пряко подчинените на Вас Държавна агенция за бежанците, Държавна агенция за българите в чужбина и Държавна агенция за закрила на детето, за мигрантския поток? По официални данни вече има 25 000 души в България, поне това се върти по медиите – бежанци от Украйна. И във връзка с това ще Ви помоля съвсем накратко да коментирате и собствените си думи, които предизвикаха не много положителен отзвук за България, а именно: „Това не са бежанците, с които сме свикнали.“ Проверил съм думите, това са точните думи от видеото, господин Премиер: „Това са хора европейци, интелигентни, образовани, част от тях са програмисти, висококвалифицирани. Това не е бежанската вълна, с която сме свикнали и с която не знаем какво да правим – хора с неясно минало, дали са терористи или не – това са европейци.“ Моля за коментар на собствените Ви думи. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Втората част леко се отклони от рамката, зададена в първоначалния въпрос – даже не много леко. По първия въпрос, организацията е структурирана по следния начин: На границата се инсталират и в момента – в днешния ден, пунктове, през които ще се издават документи – и се издават документи за временно пребиваване в България и ще имат номер, който всеки един украинец, който влезе на територията на България, може да го използва като документ. Оттам се изпраща сигнал към Министерството на туризма, които държат база данни за всички хотели, които са готови да настаняват бежанци. Те се насочват към тези хотели в координация с областните управители, така че да няма хаос и тези хора да бъдат настанени в нашите хотели, които в момента са извън туристическия сезон. След това нашите хотели могат да дадат своите разходи от насочените украински пребиваващи с обезщетение от 40 лв. на човек. Едновременно с това имаме възможност – разделяме потока на тези, които искат да използват България като убежище, и на тези, които просто искат да минат през България. Тези, които минават просто през България, минават с туристическа виза, така че за тях държавата не прави нищо, те сами се оправят. Тези, които искат да използват България като убежище, минават по този канален ред и едновременно с това вече сме задействали платформа за възможност за бърза интеграция. Работодателите дават своите възможни свободни позиции, така че да могат тези хора бързо да се интегрират в българското общество. Едновременно с това има координация с Министерството на образованието и Министерството на здравеопазването, така че да имат и адекватни медицински грижи и за техните деца да има възможност да се интегрират в

много се радвам, че българските институции този път показаха, че могат да работят координирано. Имаме специален щаб, който прави координацията между всички тях. ДАНИЕЛ МИТОВ (ГЕРБ-СДС,

някои от тях са и българско малцинство, те говорят езика, те са много по-близки до нас като възможност за интеграция. Но България е абсолютно отворена и няма никакви дискриминационни политики между различните видове бежанци. Благодаря. Благодаря. От „Има такъв народ“, вторият въпрос дали също Ви е към премиера? (Реплика.) Не, явно. От „Демократична България“? Също не. И от ВЪЗРАЖДАНЕ? И вторият въпрос е към премиера. Заповядайте, господин Ганев.

Господин Председател, господин Министър-председател, само преди почти една седмица в този парламент беше гласувана една декларация, в която Вашата коалиция, която Ви избра за министър-председател, ведно с ДПС и ГЕРБ, ясно и категорично подкрепихте санкции спрямо Русия. Когато ние от ВЪЗРАЖДАНЕ обяснихме, че това нарушава националните интереси и че не е работа на България да се включва и да инициира нови санкции спрямо Русия, някои от тук присъстващите в залата обявиха това за цинизъм. Само седмица по-късно България вече е обявена за вражеска държава на Русия. Само седмица по-късно Вие направихте изявление, че България няма да участва в санкции, които са свързани с енергийни носители, като газ и нефт или нещо друго, което Вие сте имали предвид. Моят въпрос към Вас е: кога точно защитавате националния интерес? Когато с апломб тук призовавате за тежки санкции или когато вече виждате, че ние сме изправени пред колапс, ако от Руската федерация наказания, защото това са наказания спрямо нас, защото ние сме зависими от Руската федерация, което е много жалко, но е факт. Кога точно сте открит, откровен и защитавате националните интереси – преди една седмица или сега? Защото сега обявявате, че искате още санкции, но ако може да изключим газ. Еми не, не можем най-вероятно и ще е много жалко, защото цената на газа вече е колосално висока, без да сме свидетели на санкции от Русия спрямо Европейския съюз и ние като част от този Европейски съюз. Как смятате да продължим да съществуваме, ако имаме наистина санкции от Руската федерация спрямо нас? Защото коалицията в този парламент – шест партии подкрепят тези санкции, защото тази коалиция заедно с ГЕРБ и ДПС призовават за включване

Отговорът на Вашия въпрос е: през цялото време се водя от българския интерес. Отговорът на Вашия въпрос е, че когато видим една славянска да стреля с ракети по мирното население на друга славянска държава, България няма да преклони глава и ще говори за тази неправда с правилната терминология, използвайки думата война, и едновременно с това няма да се снишим по-ниски от тревата и да се скрием пред тази явна неправда – всички български граждани виждат от сутрин до вечер как жени и деца са без домове, чудят се как да да избягат от войната. Така че, да, няма да сме по-тихи и няма да сведем глава. Но едновременно с това, като се говори за санкции, не се говори алангро санкции просто така. От санкции до санкции има разлика и тези санкции, които ние можем да подкрепим, ги подкрепяме, защото не е правилно тази война да съществува, но тези санкции, които просто не можем да си ги позволим – не ги подкрепяме. Сега, ако се спре петролът в този момент от Русия – имаме проблем. Така че от санкции до санкции има значение и ние обмисляме всяка една санкции поотделно, не говорим общо. Отделно искам да Ви кажа как защитавам също българския интерес. Когато руската посланичка използва обидни думи срещу българските институции, аз я привиках и получих нейното извинение. За разлика от Вас – на срещата с нея на 1 март не знам за какво сте си говорили, но явно не е, за да изисквате извинение, когато обижда българските институции.

Господин Министър председател, може би в Харвард не сте чували, но липсата на отговор също е отговор. Това, че не отговорихте нищо по същество, а освен да използвате думи, които не са правилно използвани и не са въобще в този словоред, няма да го коментирам. Но говорим за икономически санкции, за последствия и какво правим в тази ситуация, защото само преди един ден Вашият министър на транспорта, който е и спонсор на Вашата кампания с 300 хил.

петрол от Русия, Урал, не казвате Русия, казвате Урал, но в същото време Вашият министър говори за затваряне на българските пристанища. Какво правим, ако затворим българските пристанища за руски кораби и какво правим, ако Руската федерация наложи реципрочни санкции спрямо нас и спре газа? (Реплика.) Господин Караджов, много се радвам, че казвате, че българските пристанища са затворени вече за руски кораби, нещо ново научавам. Хубаво е да излезете и да го обясните, след като това вече е факт, да знае тука българската общественост и ние като народни представители, че българските пристанища са затворени. (Реплики.) Но пак повтарям, господин Министър-председател, нищо не отговорихте, но това също е отговор, защото явно нямате представа какво ще се случва с българската икономика, с политиката, която водите, да сте с общностни интереси към Европейския съюз. Не, ние имаме национални интереси и трябва да защитаваме националните интереси, а не общностните интереси на Европейския съюз. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Заповядайте за дуплика, господин Петков.

Да, това е първото нещо. Второто нещо е за корабите, които пристигат от Русия, има изключение в момента и това не е наложено, има изключения за корабите, които превозват суров петрол. Така че също, запознайте се с детайлите, преди да се изказвате. ще Ви кажа нещо, което мен лично ме учуди. На моята среща с посланик Митрофанова тя потвърди за Вашата среща на 1 март и се чудя дали сте успели да защитите българските интереси там, или сте ги продали. Благодаря. Благодаря, господин Петков. С това изчерпахме въпросите към премиера. Благодаря Ви, господин Петков.

въпросът ми е изключително ясен, кратък и Ви моля за същия отговор. Искам да Ви попитам колко моста на Дунав и колко тунела с изключение на Шипка ще бъдат построени до края на Вашия четиригодишен мандат? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Добрев. Заповядайте, господин Караджов, за отговор.

този въпрос съм отговарял неколкократно, тоест не знам защо и как се е случило, че само Вие не сте разбрали отговора. Ако прочетете Ако прочетете нашето коалиционно споразумение внимателно, ще видите, че там е записано да се работи активно за построяването на четири нови моста – три на река Дунав и един, който е над Белославското езеро във Варна. По отношение на тунелите – по същия начин е записано, че това са още три нови тунела. Единият, който е под връх Шипка и за който в момента текат съгласувателни процедури с МОСВ по определяне на екологичните мерки. Вторият е на Петрохан, по който вече се работи за разширен идеен проект. Третият е по трасето на бъдещата автомагистрала „Черно море“, за който вече има разширен идеен проект, по който са направени първите стъпки на проектирането и се е стигнало до втория етап от така нареченото разширено идейно проектиране, а именно да се определят екологичните мерки отново, което ще отнеме вероятно още около година. Факт е, че за този последен тунел има забавяне от месец юни досега до февруари, когато не е правено нищо по тези екологични оценки. Възобновихме го, в момента се работи с пълна сила. Това е отговорът. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Караджов. Заповядайте за реплика, господин Добрев.

и три тунела под Стара планина. Но не това всъщност е най-лошото, особено в сегашните времена. Има много други обещания, които не бяха спазени и са далеч по-значими за българското общество, отколкото тунелите и мостовете, например 8 милиарда се крадат. Оказа се, че не се крадат никакви милиарди. Няма да се вземат заеми. Оказа се, че още в първия бюджет взехме 7 милиарда и залагаме дълга към брутния вътрешен продукт да достигне 30% към 2030 г. Компенсацията за тока, която Вие давате, била същата като тази, която ние предлагахме. Ами не, не е! Защото при 1073 лв. ток

Нямаше да има хора под прага на бедността! Всъщност до края на годината ще имаме рекорден брой и процент на хора под прага на бедността. Всички щяхме да станем богати, като спре да се краде. Ние всеки ден обедняваме заради високата инфлация. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа вицепремиери, уважаеми народни представители! Първо, позволете ми да честитя празника на по-добрата част на човечеството. Моят въпрос е към вицепремиера – госпожа Нинова, като предварително се извинявам, че ще задам въпрос, на който многократно е отговаряно, в това число и публично. Налага се да го задам от тази трибуна и да получим отговор вследствие на това, че една лъжа и манипулация все по-трайно и устойчиво битува в българското публично пространство, особено в социалните мрежи. Включително и днес от тази трибуна беше направено едно подобно внушение, а именно моят въпрос е: уважаема госпожо Нинова, давала ли е българската държава разрешение за износ на оръжие, стоки и технологии с двойна употреба за Украйна.

празник, скъпи български жени, където и да се намирате по света! Пожелавам Ви да бъдете здрави, уважавани и обичани, и със самочувствие, че ние жените, освен че се доказваме в работата всеки ден наравно с мъжете, създаваме уют, семейство, дом, раждаме и се грижим за отглеждането и възпитанието на децата ни! Честит празник още веднъж! Уважаеми български граждани, наистина в последните седмици много упорито се внушава една фалшива новина, една лъжа, че България изнася оръжие, стоки или технологии с двойна употреба за Украйна. Искам да обясня пред всички зрители, а и пред Вас, уважаеми дами и господа народни представители, не сте длъжни да знаете как се случва износът на оръжие от България. Съществува Междуведомствена комисия, която разглежда документите и издава разрешенията или прави откази. В тази междуведомствена комисия участват: Държавната агенция за национална сигурност, служба „Военна информация“, или Военното разузнаване, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на външните работи и Министерството на икономиката, сега вече икономиката и индустрията. След като всички тези служби и институции се подпишат под разрешение или отказ, накрая слага подпис министърът на икономиката, който и да е той – това е законът, в случая аз заставам пред Вас в това качество. Днес ще направя нещо безпрецедентно оттук, нещо, което не е правено в българския парламент. Позволете ми дори, ако Ви е интересно, разбира се, за да спрем с тази манипулация и внушение, че България снабдява с оръжие украинската армия, армия, и малко повече време, ако надхвърля минутата. Ще представя пред Вас целия износ и трансфер на България за целия свят, откакто е избрано това правителство, по държави – за колко пари става дума и за какви стоки. По закон ние сме длъжни накрая на годината да внесем пред Вас Годишен доклад за износа, вноса, трансфера и търговията на оръжие. Няма да чакаме края на годината. Получила съм разрешение от ДАНС, от Военното разузнаване, от МВР, от МВнР, министерствата на икономиката и на отбраната днес да застана пред Вас и да изнеса информацията за всичко, и да се спре с тази лъжа, защото тя е много опасна. Твърдението, че България изнася оръжие за една от страните, означава пряка намеса във войната на България, поне според мен. И който продължава да го внушава, грози националната сигурност на България. Предложила съм на Комисията – представям и пред Вас това предложение, което мисля да изпълня, вместо да чакаме накрая на годината да Ви даваме отчет какво прави българското правителство по тази тема, на всяко тримесечие ще се изправяме пред Вас от името на Комисията, защото аз не взимам еднолично тези решения, и ще Ви предоставяме тези доклади. Сега, ако Ви интересува, разбира се, износ и трансфер от България към света: Северна Африка, Алжир и Мароко. Между другото, това е от началото на това правителство до ден днешен, ако Ви се сторят числата малки, просто става въпрос за няколко месеца. Северна Африка, Алжир и Мароко – 2 млн. 3 хил. 619 лв., на такава стойност е извършен износ от България Субсахарска Африка – така се нарича в нашата терминология този регион, който обхваща Буркина Фасо, Джибути, Етиопия, Гвинея, Кот д'Ивоар, Нигерия, Руанда, ЮАР и Южен Судан. Износ на стойност 43 млн. 649 хил. 469 лв. на български стоки. Северна Америка, Канада и САЩ – износ на стойност 71 млн. 115 хил. 320 лв. Централна Америка и Кариби – тук влиза Мексико – износ в размер на 22 хил. и 400 лв. Централна Азия, Узбекистан – износ и трансфер на стойност 339 хил. и 300 лв. Североизточна Азия

118 лв. е размерът на износа. Южна Азия, Бангладеш, Индия, Малдиви и Пакистан – 5 млн. 233 хил. Европейски съюз – Чешка република, Дания, Естония, Финландия, Германия, Италия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Испания – общо в размер – 45 млн. 819 хил. Други страни – европейския Азербайджан, Грузия, Сърбия, Швейцария и Турция – 18 млн. 766 хил. 343 лв. Близък изток – Египет, Израел, Йордания, Оман, Саудитска Арабия – 317 млн. 140 хил. 771 Или общо за времето на правителството на Кирил Петков – за времето от началото, избора му тук в залата, до ден днешен – 504 млн. 990 хил. 150 обем, износ и трансфер на български оръжия, стоки и технологии с двойна употреба в дестинациите, които току-що Ви прочетох, по цял свят. Някой да чу Украйна?

Заповядайте, господин Зафиров. Благодаря Ви, госпожо Нинова. Аз съм изключително удовлетворен от Вашия отговор. Също не чух Украйна в списъка, който Вие прочетохте. още веднъж можем да направим извода, надявам се окончателен, че българската държава не изнася оръжие, стоки, технологии с двойна употреба за Украйна. за Украйна. С оглед на продължаващите спекулации, бих искал под формата на реплика да Ви запитам: възможно ли все пак по някакъв начин

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Уважаеми дами и господа народни представители! Напълно е възможно от всяка една от тези дестинации, където България изнася свои стоки или технологии, те да бъдат пренасочени към Украйна или към друга точка на света. Но това не е отговорност на българската държава и на българското правителство. То не може, няма и право да проследява такива вторични движения на своите стоки и технологии с двойна употреба и оръжия. За да даде разрешение, българското правителство получава определен набор от документи. В част от тези документи партньорът, който иска да направи износа, трябва да посочи дестинацията. В българското правителство и в Междуведомствената комисия не са разглеждани сделки, в които да е посочена дестинация Украйна. Прочетох Ви за кои държави и в какви количества пари сме изнасяли стока. Дали от тези държави след това може да замине за друго място – да, теоретично и практически сигурно е възможно, но това е извън компетенциите и извън правата на България по всички международни и български закони. Ние заставаме пред Вас и пред българския народ с пълната отговорност, която носим като правителство и като членове на Комисията, и Ви казваме какво сме свършили по международното право и по българските закони. И това, което казваме, е абсолютен факт. За да затвърдим практиката, която Ви предлагам да създадем и да я затвърдим, в подробности още утре, най-късно до края на деня, защото колегите в министерствата работиха цяла нощ, за да съберем тази информация и да я обобщим, за което им благодаря, още утре ще внесем официално този доклад в парламента в писмен вид, много по-подробно разписан от това, което Ви изложих, тъй като нямах достатъчно време. Под този доклад ще стоят подписите на всички служби и министерства, които Ви изредих, че участват в Междуведомствената комисия. Мисля, че това е достатъчно широко представителство на отговорни български институции, които, слагайки подписа си под това, което ще Ви предоставим като доклад официално в Народното събрание, гарантират за неговата истинност. Това ще правим на всеки три месеца, за да даваме спокойствие и сигурност на българските граждани, че България не участва в тези военни действия чрез оръжия, боеприпаси, технологии и стоки с двойна употреба. Благодаря. (Ръкопляскания От „Има такъв народ“ втори въпрос ще има ли? Заповядайте.

Отнася се за сметищата. Факт е, че на територията на страната има много сметища, които чакат своето решение по един или друг начин. Поради физични и химични процеси те често пъти се самозапалват, което нарушава живота и благоденствието на хората в близките населени места. Търсила съм отговор на въпроса, как е решен, това самозапалване как се гаси и така нататък. Оказва се, че практиката на заравяне на подобни самозапалвания не върши работа. Въпросът ми е такъв:

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми зрители и слушатели! Също на свой ред бих желал да поздравя всички дами във връзка с днешния празник! Конкретно по темата за депонирането и самозапалванията – да, те в повечето случаи са действително самозапалвания поради наличието на биологичен отпадък, който създава емисии от метан, които са леснозапалими, поради наличието на стъкло или други материали, които действат като лупа, и при определени климатични условия може да се стигне до самозапалване. Опасявам се, че не всеки такъв случай е е естествен, самозапалване. Опасявам се, че на моменти това се прави, за да се ограничи количеството на отпадъка в това депо, тъй като често пъти тези депа се изпълват бързо, предварително спрямо заложените срокове. Тъй като натрупаните отпадъци са в дълбочина, типът пожар, който се случва, е тлеене. На практика няма върхов пожар, много трудно могат да се загасят, защото действително със закопаването това не предпоставя възможността да няма кислород, заради който да изгарят, и всъщност единственият начин е чрез използване на вода. Само по този начин може да се гаси. Не съм специалист в пожарната безопасност, възможно е да има и друг начин, но според мен на такива места трябва да има възможност за реакция и чрез системи за водно погасяване, доколкото заравянето не мисля, че може да свърши тази работа. Ако Вие сте запознати с други методи, моля Ви да ни ги предоставите и ние от своя страна да страна да дадем като предписания на операторите на депа, тъй като ние не оперираме самите депа, но можем да правим предписания към тях как те да реагират в такива случаи. Иначе съм напълно съгласен, че това има голямо значение за здравето на хората, живеещи в региона, тъй като в тези депа имаме микс от различни отпадъци, някои от които са много вредни при вдишване от тяхното изгаряне. Така че ние трябва заедно да търсим решения и на този тип въпроси, за да не се стига до запалване на тези депа. Първото, което е и най-важно, което означава, че не трябва да има повърхностно големи площи с такива отпадъци, да има по добри мерки за безопасност, защото понякога може да е въпрос на недобро или недобросъвестно ползване от самите оператори, които са там, от хората, липса на достатъчно добра култура за безопасност. И на второ място, ако действително разполагате с информация, ще се радвам да ни я предоставите и ние да я сведем до операторите. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Сандов. Заповядайте, госпожо Траянска, за реплика. Благодаря Ви, господин Председател! За съжаление, аз нямам отговор на въпроса за технология, затова Вас попитах. Според мен това, че няма към този момент решение – дали заравяне, дали с вода да се гаси, защото често пъти, аз визирам, разбира се, конкретно сметище, за което имам наблюдение, и то се самозапалва, запалва по друг начин, няма значение, във вътрешността на сметището. Там нито може да стигне пожарната, нито може да стигне, образно казано, тракторът, с пръстта, с която да го зарови. Предложението ми към Министерството на околната среда е да се потърси начин, вероятно има такива технологии, които да са в решение за този въпрос. Защото това, че не може да се загаси с вода или с пръст, или с каквото и да е, не помага на населението наоколо. А този процес според мен ще намери решение във времето след няколко години може би, а хората в същото време живеят в близост до тези сметища.

Уважаеми, господин Председател, колеги, уважаеми дами и господа народни представители! Аз Ви благодаря, че повдигате този въпрос, той наистина е важен. В последните години намаляват случаите на такива самозапалвания. Предполагам, че операторите са обърнали малко повече внимание на въпроса. Струва ми се, че по-важна е превенцията. На първо място, ние трябва да променим начина на управление на отпадъците си и само 10% от тях да депонираме, което ще ограничи самия обем на риск от такива запалвания. На второ място, трябва да имаме повече превенция. Когато дадени отпадъци стигат до депото, те да бъдат бързо технически рекултивирани, за да бъдат запръстени, и по този начин да няма риск от възникване на този пожар И на трето място, когато все пак се стигне, по една или друга причина, до такъв пожар, не мисля, че има друг начин освен чрез големи количества вода, които мисля, че все пак могат да стигат относително близо до това, но трябва на по-голямо разстояние да се… и може би по-големи обеми, тъй като пожарът не е повърхностен и трябва да стигне до сърцевината, дотам, където всъщност става тлеенето. От своя страна се ангажирам да направя преглед какви са предписанията и ако открия, че има недостатъци или непълноти или че нещо може да бъде добавено, проучвайки чужд опит, за което Ви благодаря, че ме призовавате, се ангажирам да попълня, да се създадат допълнителни изисквания към операторите на депата, които да оперират именно в тази посока – да ограничават възможностите и да реагират адекватно на такива ситуации. Благодаря.

Няма. С това изчерпахме блицконтрола, колеги. Благодаря на членовете на Министерския съвет за участието в блицконтрола и до след малко в редовния парламентарен контрол. Колеги, имаше искания за декларации преди това, които не са допустими по времето на блицконтрола. Ако желаете сега да направите декларации, заповядайте. Ако не, ще дам почивка до 11,00 ч., когато ще започнем с редовния контрол. Няма желания за декларации, доколкото виждам. Давам почивка до 11,00 ч.